kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i veze. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Predstavnik predlagatelja, gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim Izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama Klub zastupnika SDP-a predlaže dopunu u članku 63. koja se odnosi na smanjenje cestarina za uporabu autoceste i objekata s naplatom: most, tunel, vijadukt i sl., za prijevozna sredstva s manjom potrošnjom goriva te prijevozna sredstva koja dovode do manjeg trošenja prometnica: motocikli, manja laka vozila, vozila s manjom potrošnjom goriva i sl. Ova inicijativa potaknuta je zapravo inicijativom građana, motociklista, koji smatraju da nije pravedno da plaćaju cestarinu na autocestama isto kao osobni automobili jer se trenutno nalaze u istoj prvoj skupini vozila. Naime, Vlada je nakon SDP-ovog prijedloga koji stoji na dnevnom redu već nekoliko mjesece, dala suglasnost društvu Hrvatske autoceste na odluku o visini cestarine i sustavu naplate cestarine za uporabu autocesta. Temeljem navedene odluke od 1. ožujka 2009. godine uvodi se nova skupina, prva A skupina za motocikle, motorne tricikle, četverocikle, te će ova skupina plaćati cestarinu 40% manje nego prva skupina u kojoj se nalaze automobili. Drago nam je da smo ovim našim prijedlogom potaknuli i pritisnuli Vladu da nakon nekoliko godina zamolbi od strane motociklista smanji cestarinu, no kao i udruge motociklista i mi smatramo da je Vlada trebala smanjiti cestarinu za motocikliste za 50% u odnosu na prvu skupinu vozila. Te zajedno s njima inzistiramo na tome i smatramo da je nužno prihvatiti ovaj naš prijedlog. Činjenica je da motocikli ne oštećuju autoceste u jednakoj mjeri kao i druga vozila iz prve skupine. Imaju 2 kotača, ne 4, a njihova težina iznosi od 150 do 250 kilograma, što je i do 10 puta manje od težine automobila koji sada plaćaju istu cestarinu kao i motocikli. Drugi razlog Prijedloga ove dopune Zakona o javnim cestama leži u sigurnosti. Kako je Republika Hrvatska po broju poginulih u prometu i dalje pri samom vrhu crne liste, držimo da bi dopuna članka 63. o javnim cestama kojom se predlaže smanjenje cestarine za motocikle za 50%, pridonijela smanjenju kako broja nesreća, tako i broja poginulih na cestama. Predlažemo jer rješenje predstavlja jednu od konkretnijih mjera koja bi trebalo preokrenuti negativne trendove broja poginulih u prometu, budući da bi smanjenje cestarine za motocikliste usmjerilo puno više motocikala s lokalnih cesta na autoceste, a poznato je i službeni podaci to potvrđuju da nam najviše motociklista strada na lokalnim cestama. Na autocesti nema preticanja preko pune linije, u zavoju i sl. što predstavlja potpuno normalnu pojavu na lokalnim cestama. Na lokalnim cestama uvijek nešto ili netko može izletjeti i prepriječiti put, traktori i automobili koji najčešće ne zapaze da im u susret kreće motocikl. Teška stradavanja u tim su slučajevima gotovo zajamčena, a autocesta ipak nosi neka ograničenja i nema izlijetanja drugih vozila sa sporednih cesta. Isto tako, nikad se nije dogodilo da je netko odgovarao kod stradavanja motociklista zbog stanja u kojem se prometnica nalazi. Svakako bi trebalo uključiti i kaznenu odgovornost za neke nepravilnosti koje se na cestama nalaze, kao npr. za nedostajući poklopac šahta, duboku rupu asfalta i sl. Ne sjećam se da je ikada itko spomenuo u medijima da se prilikom projektiranja, izgradnje i održavanja prometnica vodilo računa i o populaciji na dva kotača. Smatramo da bi se kroz predložene Dopune Zakona o javnim cestama važeći zakonski okvir približio standardima koje koriste zemlje Europske U europskim zemljama u kojima se korištenje autocesta posebno plaća, praksa je različita kada je u pitanju razvrstavanje motocikala u određenu kategoriju plaćanja. Primjerice, u Norveškoj i Slovačkoj motociklisti ne plaćaju cestarinu, a u Irskoj, Estoniji, Andori, Finskoj, Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Njemačkoj ne plaća nitko cestarinu. U velikom broju ostalih europskih i svjetskih zemalja motociklisti ne plaćaju cijenu cestarina kao i osobni automobili, te stoga smatramo da bi mi u Hrvatskoj isto tako trebali omogućiti manje cestarine za 50% u odnosu na prvu skupinu, a time pomoći i sigurnosti na cestama, a što je najbitnije smanjiti broj smrtnih slučajeva. I na kraju, državni tajniče, ako ste već kopirali naš prijedlog zakona, mogli ste ga kopirati do kraja i predlažemo da ga iskopirate do kraja i da motociklistima omogućite 50% manju cestarinu, a mi ćemo vas sigurno u tome podržati. Hvala lijepo. Hvala. Želi li predstavnik Vlade dodatno? Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, gospodin Dražen Breglec. Izvolite. **Breglec, Dražen** Hvala lijepo. Uvažene gospođe i gospodo saborski zastupnici, na ovu smo temu imali prilike već i osobno sam imao prilike reći nekoliko rečenica prilikom prošle rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama kada smo utvrdili da je na prijedlog Uprave Hrvatskih autocesta Vlada dala suglasnost čime je spomenuta i ovdje elaborirana ideja u zakonu zapravo postala pravosnažna, postala je važeća, postala je sastavni dio zakonodavnog okvira na način kao što je bilo i od samog predlagatelja izrečeno, a to je da je osnovana nova skupina vozila 1a u koju spadaju motociklisti i srodna vozila i koja ima 40% niže cijene. Mogu o ovom očitovanju naglasiti da nije točno da je Vlada ovo rješenje, odnosno Hrvatske autoceste da su inicirale ovo rješenje, a Vlada odlukom potvrdila ovakvu odluku nakon inicijative SDP-a SDP-a i njihovog zakona, jer se o ovoj inicijativi raspravlja i razgovara već godinama. Motociklisti su takvu inicijativu povremeno podastirali u prijašnjem cjelokupnom razdoblju i Vlada je čekajući pravi trenutak ovakvu, odnosno Hrvatske autoceste predložila, a Vlada usvojila. No, kao što sam rekao i prošli puta ponavljam i sada. Mislim da je manje bitno tko je to predložio, da je puno bitnije da je jedna dobra inicijativa, jedan dobar princip o kojem se svi možemo složiti, a to je da onaj tko manje doprinosi habanju autoceste, trošenja autoceste da on i manje plati sigurno da motociklisti ne primjereno manje doprinose odnosno troše autocestu, pa time i pravedno da oni i manje plate, pa čak ni visina 40 ili 50% nije pri tom toliko odlučujuća i velika. Mislim dakle da smo i u ovom slučaju otprilike istog stava i i Hrvatske autoceste koje su predložile i Vlada koja je dala svoju suglasnost sukladno važećem Zakonu o javnim cestama, pa i ovaj prijedlog otprilike u bitnom se ne razlikuje. Od 27. studenog kada je odluka predložena do 24. prosinca kada je i ona dobila svoju potvrdu na Vladi ona je na snazi, a primjenjivat će se od 1. ožujka dok je u međuvremenu za korisnike, vlasnike motocikala koji prometuje autocestom predviđen i primjeren popust od 40% tako da se ona u praksi provodi već i sada. Ja bih iskoristio ovu priliku i na očitovanje o prijedlogu zaključka vezanog uz ovu točku, premda je predlagač u jednom dijelu pokušao ovu problematiku povezati sa problematikom sigurnosti prometa na cestama po meni pogrešno utvrdivši da motociklisti bi išli na autoceste ukoliko bi autocestarina bila manja. Upravo obrnuto, motociklisti koliko se krećemo svi skupa među njima ne žele koristiti autoceste zbog toga jer je vožnja autocestom na motociklu izuzetno naporna, dosadna, pa i opasna ako želite već upravo obrnuto. Motociklisti traže autoceste gdje postoji sadržaj uz nju. Pardon, cestu gdje postoji sadržaj, gdje postoji zanimljiv okoliš i gdje se može u jednoj, svi se tu možemo složiti primjerenoj vožnji postići onaj užitak koji vožnja motociklom donosi. Međutim, oko zaključka da bi se Vlada mogla očitovat oko ovog zaključka potrebno je dati dodatno pojašnjenje, odnosno eventualno ga malo modificirati. Jer on iz domene Zakona o javnim cestama prelazi na domenu Zakona o sigurnosti prometa na cestama i predlaže da se zadužuje Vlada da u roku od 30 dana dostavi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske. Nije sporno i želim se ovdje pozitivno izraziti o toj inicijativi da Vlada, Hrvatski sabor izvijesti o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti prometa na cestama. Ono što je sporno je u obrazloženju gdje kaže da sukladno zaključku Hrvatskog sabora od 30. svibnja Vlada Republike Hrvatske dužna je Hrvatskom saboru jednom godišnje dostaviti izvješće o provedbi Nacionalnog programa cestovnog prometa što su pak potpuno različite stvari. Ako se poziva na Zakon o javnim cestama i traži se izvješće o provedbi Nacionalnog programa valjda izgradnja cesta onda je to jedna stvar, a ako se traži izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa onda je to kako stoji u zaključku onda je to druga stvar. Pa kad predlagač se odluči između jednog, odnosno drugog i stavi u suglasnost prijedlog sa obrazloženjem Vlada će se očitovati. očitovati. Već sada mogu reći da bi zaključak kao takav mogao biti prihvatljiv, a da bi ga u tom slučaju obrazloženje na adekvatan način trebalo i pratiti. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo ispravak, gospodin Mario Habek. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče. Nije točno da Vlada nije na našu inicijativu donijela odluku. 19. studenog je predana,

konstataciju, a ona glasi da će se Vlada o nečemu očitovati. Gospodine državni tajniče, ovo je Hrvatski sabor. Ovaj Sabor donosi nekakve zaključke. Vlada treba ispuniti taj zaključak. Mi smo donijeli zaključak u petom mjesecu prošle godine. S ovim zaključkom samo smo podsjetili, odnosno predložili smo da vezano za ovu točku se raspravi taj zaključak, odnosno da se on realizira. E sad, pitanje hoće li nam Vlada dostaviti te informacije ili neće. Samo se o tome radi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Ivan Vučić. Izvolite. Hvala vam Predmetni prijedlog za izmjenu Zakona o javnim cestama polazi od pretpostavke po kojoj su prema važećim propisima Republike Hrvatske motocikli svrstani u istu skupinu vozila i plaćaju jednaku cestarinu kao i osobni automobili. Iako je činjenica da motocikli oštećuju autocestu i ceste manje i ne u jednakoj mjeri kao i druga vozila, ali isto tako potrebito je reći i trend u svijetu, pa i u Hrvatskoj da su automobili sve manji, a motori sve veći i zapitati se koja je razlika iz velikog motora sa 4 kotača i Fiat 500 na primjer, našeg popularnog "Fiće". Ovu su problematiku, Vlada je uočila na vrijeme nakon čega je slijedila odluka Vlade kojom se na sjednici održanoj 27. studenog 2008. godine dala društvu Autoceste d.o.o. suglasnost na odluku o visini cestarine i sustava naplate cestarine za upotrebe autoceste temeljen temeljen navedene odluke od 1. ožujka 2009. godine nova skupina vozila A1 za motocikle, tricikle i četverocikle kao i cestarinu za tu novu skupinu o visini 60% cestarine za prvu skupinu vozila. popust od 40% na odnosu na prvu skupinu vozila u prijelaznom razdoblju do 28. veljače 2009. godine kojim će se motocikli biti još uvijek razvrstani u prvu skupinu vozila zbog značajnih investicija koje slijede u sustavu naplate na autocestama, kako na hrvatskim autocestama, tako i na autocestama kojim upravljaju koncesijska društva. Hrvatske autoceste su uvele od 1. prosinca 2008. godine novi pretplatni proizvod za motocikle, popust za 40% na smart kartici. Isti popust putem smart kartice za motocikle primjenjuje se i na koncesijsko društvo Autocesta Rijeka-Zagreb od 1. prosinca 2008. godine, kao i na ostala koncesijska društva. Koncesijsko društvo Bina-Istra uvelo je također od 1. prosinca 2008. godine novu kategoriju vozila 1A motocikli, tricikli i četverocikli koji se naplaćuju 40% nižu cestarinu od kategorije A1. Od 1. ožujka 2009. godine na svim autocestama u Republici Hrvatskoj biti će u primjeni nova 1A skupina, vozila sa naplatom 40% nižoj u odnosu na cestarinu koja se plaćaju vozila prve skupine. Novi kriterij za razvrstavanje vozila u naplatne skupine usklađeni su sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice slijedom navedenog mišljenja smo da predmetni Prijedlog zakona o dopuni Zakona o javnim cestama ne treba prihvatiti iz razloga što je predloženo određivanje manje cijene cestarine za motocikle te manja i laka vozila vozila obuhvaćeno već navedenim rješenjem vezanih i usklađenim način određivanja visine cestarine u skladu sa člankom 62. stavka 3., a u vezi sa člankom 63. stavak 2. Zakona o o javnim cestama. Slijedom toga smatramo da je navedena problematika konzumirana prijedlogom Vlade i odlukom uprava društva autocesta i nećemo podržati donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Ja ispravljam navod kolege zastupnika koji je rekao da su motori sve veći u današnje vrijeme, automobili sve manji. Naprosto, to nije točno. Tko bi mogao voziti motocikl od 500 kilograma ili pola tone?

Kao što znate, 5.12. prošle godine donijeli smo izmjene Zakona o javnim cestama koji dijelom usklađuje postojeći zakon sa europskim direktivama o cestarinama. Kažem, dijelom usklađuje jer da usklađuje u potpunosti, građani Republike Hrvatske koji putuju cestama na kojima se naplaćuje cestarina, imali bi manje troškove cestarina, pa bi mogli i više uživati u krajoliku kroz koji prolaze, češće se uputiti u neko svoje odredište i ne bi putovali lošim i zavojitim lokalnim cestama jer su cestarine preskupe. Nažalost, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je preskočilo ili nije htjelo vidjeti 2 bitna članka Direktive 2006/38 Europskog parlamenta i vijeća od 17. svibnja 2006. godine i to članak 7. stavak 9., citiram "Cestarine se temelje isključivo na načelu povrata infrastrukturnih troškova. To znači da su izmjerljive prosječne cestarine povezane s troškovima izgradnje te s troškovima rada održavanja i razvoja dotične infrastrukturne mreže.", kraj citata. Da se u naš zakon ugradio ovaj članak europske direktive, ne bi nam cestarine bile iste i nakon 20 godina od kad su izgrađene autoceste, one bi se smanjivale s protekom vremena i povratom troškova njihove izgradnje.

različite troškove rada, održavanja i razvoja dotične infrastrukturne mreže. Troškovi koji se uzimaju u obzir odnose se na mrežu ili dio mreže na kojima se cestarine ubiru te na vozila kojima se te cestarine naplaćuju. Države članice mogu odlučiti da te troškove ne vraćaju kao prihod od cestarine, ili da vraćaju samo određeni postotak tih troškova.", kraj citata. Implementacija ove europske direktive u naš zakon značila bi da država ne kažnjava, ne diskriminira građane nekog dijela Hrvatske u kojem je dionica autoceste bila skuplja nego negdje drugdje pa im zato nabije skuplju cestarinu, nego bi upotrijebila princip solidarnosti po kojem bi cestarine bile iste bez obzira na troškove izvođača radova ili model financiranja. Implementacija ove europske direktive u naš zakon značila bi da cestarina u Hrvatskoj više nije elemenat nejednakosti među građanima naše zemlje. Danas ona jest element nejednakosti među građanima naše zemlje i nije podjednako ista na svim dionicama autocesta u Hrvatskoj. Razlikuje se zavisno od koncesionara koji njima upravljaju, Hrvatske autoceste, Autocesta Rijeka-Zagreb, Bina-Istra i Autocesta Zagreb-Macelj. Zagorski sam saborski zastupnik i dio ove rasprave u kontekstu problematike iskoristit ću da javnost upoznam s velikom nepravdom koja se od strane vlasti čini Zagorcima po pitanju autoceste kroz Zagorje, cestarine na njoj i neispunjenog obećanja vlasti za izgradnju besplatne alternativne ceste od Zaboka do Krapine. Uvjerljivo najviša cestarina na autocestama u Hrvatskoj je na dionici Zaprešić-Macelj, koncesionara autocesta Zagreb-Macelj Implementacija one europske direktive u naš zakon značila bi da građani, vozači u Krapinsko-zagorskoj županiji nisu diskriminirani u odnosu na vozače iz drugih dijelova Hrvatske. a sada jesu, jer plaćaju jedanput skuplju cestarinu nego itko igdje u Hrvatskoj. Naime, na ostalim autocestama u Hrvatskoj cestarina po kilometru za osobna vozila je od 0,35 do 0,41 kune po kilometru, a na autocesti Zagreb-Macelj ta je cijena od 0,68 do 0,79 kuna po kilometru. U Ministarstvu prometa objašnjavaju da najskuplju cestarinu imamo zato jer je Koncesijsko društvo autocesta Zagreb-Macelj samostalno osigurao kredite za izgradnju, te je samostalno odgovorno za njihovu otplatu. Dakle, to je razina cestarine koja će im to omogućiti. Jest da je ova autocesta kroz Zagorje bila skupa i da ju je gradio strani koncesionar, ali danas već i cijena izgradnje jednog HAC-ovog kilometra drugih hrvatskih autocesta stoji otprilike kao i cijena izgradnje AZM-ovog kilometra kroz Zagorje, pa je ipak naš kilometar vožnje jedanput skuplji. Iako su nam plaće 20% manje nego drugdje u Hrvatskoj. Sa ovakvim pristupom sa cijenom cestarine koja je van pameti, dogodit će se uskoro da će po njoj putovati samo stranci, a lokalno stanovništvo će derati lokalne opasne ceste i pogibati na njima. Postavljam pitanje, kada će većina Zagoraca prestati putovati po autocesti? Znači li da će ona manjina koja cestarinu može platiti sa sadašnjih 21 kune za putovanje od 31 kilometra na putu od Krapine do Zaprešića plaćati cijenu od 30, 50 ili 100 kuna, jer će tada toliko trebati da se sa puno manjim brojem vozila na autocesti pokriju krediti za njezinu gradnju. Je li to logika hrvatske vlasti? Nabijati tu cestarinu do neba koliko god treba da se pokriju troškovi gradnje autoceste. Ako jest, a za sada vlast ne pokazuje suprotno, onda su očito Zagorci građani drugog reda u Hrvatskoj. Naivčine s brega koje trebaju šutjeti i plaćati. Kod rasprave o cestarinama tražili smo i da se razvija stimulativni model cestarina, kako bi što više teretnih vozila koristilo autoceste i time se smanjio pritisak i broj nesreća na lokalnim i županijskim cestama na koje teretna vozila odlaze jer su im cestarine preskupe. Kod cestarina za teretna vozila, razlika kod Zagorske autoceste i drugih autocesti u Hrvatskoj je i veća nego kod cestarina za osobna vozila. I pazi sad, u prosincu odlukom ministra Kalmete svi teretni prijevoznici u Hrvatskoj dobivaju 20 postotni kakao bi ih se stimuliralo da koriste autoceste. Svi samo ne u Zagorju na autocesti Zaprešić-Macelj, gdje i do sada cestarina za teretni do tada, cestarina za teretni prijevoz i više nego jedanput skuplja nego igdje drugdje u Hrvatskoj. Hrvatska je država Zagoraca, samo želimo isti tretman kao i Zagrepčani, Primorci ili Dalmatinci. Pitam vas kolege zastupnici, pitam građane vozače iz ostalih dijelova Hrvatske, bi li se itko vozio autocestom od Zagreba do Splita da je cestarina 300 kuna? A takva bi bila da im se na toj autocesti naplaćuje cestarina po kilometru kao nama u Zagorju. Bi li se itko tada vozio po toj autocesti? Naravno, sada možete postaviti pitanje, pa zakaj se vi Zagorci vozite po njoj, ak nemrete platiti, ak vam je preskupa? Odgovor je. Zato jer se moramo, jer nam je država oduzela alternativnu, besplatnu državnu cestu, ugradila ju u jedan trak nove autoceste, ostavila nas bez besplatne alternativne ceste što je svjetski prometni presedan i prljav postupak prema Zagorcima. Alternativna cesta trebala je biti izgrađena do početka zatvaranja sustava naplate cestarine na autocesti u veljači 2006. kada nije i kada nismo zbog toga dobili besplatnu cestarinu, pobunili smo se, prosvjedovali i tada dobili obećanje da će se cesta početi graditi početkom 2007. u u kontinuitetu izgradnje pa je u skladu s tim bilo realno očekivati da će se izgraditi do kraja 2007. godine. Evo u 2009. smo godini, još nisu riješeni niti papiri za cestu, a kamoli da se vozimo po njoj. Prevareni smo. Nismo dobili niti besplatnu cestarinu, niti obećanu alternativnu cestu. Postavljamo jednostavno pitanje. Zašto da mi Zagorci iz svojih praznih džepova plaćamo jedanput skuplju cestarinu? Neka eventualno potrebnu razliku koncesionaru plati Hrvatska država, koja i ima 49%-tni vlasnički udio u koncesijskom društvu. Nismo mi građani krivi što se ovaj dio autoceste radio skuplje i po nekom drugom financijskom modelu. Mada ni to više nije nimalo valjan argument jer niti spomenuta autocesta do Splita nije bila jeftinija od Zagorske, a sada su sve druge autoceste podjednako skupe kao i Zagorska. A nemaju niti blizu tako paprenu cestarinu kao mi. Pazite, za ilustraciju nisam spomenuo usporedbu za vožnju od Zaprešića do Krapine potrošite benzina za 15 kuna, a platite cestarinu od 21 kunu. Benzin 15, cestarina 21. Država nije htjela ugraditi europske odredbe o pravičnosti i jednakosti kod cestarina u naš zakon, mada bi on olakšao putovanje i život naših građana kroz manje i ujednačene cestarine. Nije, jer očito je cilj da mi građani, a k tome i samo neki građani plaćamo više i više. Gdje je granica? Traženo je i kod zadnje rasprave da se uvede niža cestarina za motocikle s istim ciljem, da ih je više na sigurnim autocestama, a manje na opasnim lokalnim prometnicama. Činjenica je da takva inicijativa ima puno opravdanje jer motocikli s dva kotača i malom težinom i deseterostruko manjom od automobila sigurno ne oštećuju cestu isto kao i osobni automobili. Traženo je i uvođenje stimulativnog modela cestarina za ekološki prihvatljiva vozila kao vrsta poticaja za kupnju istih ili prilagodbu postojećih vozila na alternativna goriva. Podsjećamo da je klub HNS-a u tom kontekstu nedavno tražio izmjenu, tj. ukidanje diskriminirajuće odredbe iz Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta prema kojoj vlasnici vozila s pogonom na plin prilikom registracije vozila, dakle svake godine i to 12 mjeseci unaprijed plaćaju 550 kuna više od vlasnika vozila na benzinski ili disel pogon. Dodatna naknada još je veća za dostavna teretna vozila, autobuse i slično te iznosi 2 tisuće kuna. Ništa od ovih naših zahtjeva nije prihvaćeno jer predlagač valjda smatra da ta traženja smanjuju količinu novca koju sada državni proračun, državna poduzeća i koncesionari dobivaju iz naknada s osnove prometa na cestama. Da, smanjenje cestarina bi imalo negativni ali samo veoma kratkotrajni učinak na smanjenje državne financije. Ubrzo bi ipak došlo do nadoknade tih gubitaka povećanim obimom prometa na auto-cestama, do manje nesreća na cestama odnosno manjih izdvajanja za liječenje posljedica nesreće u zdravstvenom sustavu do manje gubitaka života na cestama. Zato nemamo iluzija da će se prihvatiti ovaj logični prijedlog SDP-a o olakšicama za pojedine kategorije vozila pogotovo motocikle. Da se prihvati Prijedlog zakona o smanjenim cestarinama za pojedine kategorije vozila onda bi se one trebale primjenjivati odmah na svim auto-cestama u Hrvatskoj pa tako i na našoj vanzemaljskoj zagorskoj. Ali ne, neće se prihvatiti zakon obvezan za sve nego će se stvari rješavati selektivnim odlukama Vlade po kojima će olakšice imati na primjer motociklisti na autocestama kojima upravljaju Hrvatske auto-ceste i koncesijska društva auto-cesta Rijeka-Zagreb i Bina-Istra ali pogađate vjerojatno ne i koncesionar zagorske auto-ceste Zagreb-Macelj. Gospodo iz Vlade, i Zagorje je Hrvatska zar ne? Zaključujem, predlagač zakona koji bi svojom primjenom ostavio koju kunu više u đepovima hrvatskih vozača ima naravno podršku Hrvatske narodne stranke. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Ivan Jarnjak. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, moram intervenirati i ispraviti nekoliko netočnih navoda. Netočno je da je to diskriminacija ove države i ove vlasti prema Zagorcima jer je upravo vaš tadašnji ministar a danas predsjednik vaše stranke potpisao koncesijski ugovor iz kojeg proizlazi to što proizlazi. I odmah da vam kažem, u tom koncesijskom ugovoru čak i stoji da se obavezuje da se neće graditi nikakve paralelne ceste koje bi smanjivale promet na auto-cesti. Unatoč tome ova vlast je odlučila da će se graditi i sada je u fazi projektiranja spojna cesta, alternativna cesta odnosno spojna brza cesta između Krapine i Zaboka, pa ako ne znate evo to vam je sada informacija. I treća stvar, dok ne bude izgrađena ta spojna cesta a to niste rekli je ova vlast donijela odluku da 60% financira financira cestarinu na tom dijelu za koji treba dok ne bude izgrađena nova ta alternativna cesta. Dakle, i to treba isto reći. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime Vlade državni tajnik gospodin Dražen Breglec. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče. Nakon ove intervencije manje je toga ostalo za ispraviti no svejedno želim ovdje istaknuti da su cestarine na dijelovima koje kontrolira država preko Vlade Republike Hrvatske, znači kod Hrvatskih auto-cesta i auto-ceste Rijeka-Zagreb ujednačene kako po kilometru i tako i usporedive i sa ostalim i sličnim davanjima u europskim zemljama. Druga je stvar naravno kod cestarina kojima na auto-cestama kojima gospodari koncesijska društva, privatna koncesijska društva čija prava proizlaze iz ugovora potpisanih u trenutku kada su oni potpisani. Konkretno je bilo rečeno, kada je za koncesijsko društvo auto-cesta Zagreb-Macelj u kojem razdoblju bilo potpisan ugovor i odredba iz koje se može podići cijena cestarine također je tada uvažena pa je i uglavljena, pa eto svjedoci smo nedugog povećanja cijene cestarine upravo na toj dionici koja proizlazi iz prava upravo ugovora potpisanog upravo za vrijeme kada je gospodin Čačić bio ministar. kako ugovore treba poštivati u pravnoj državi ovo je sada direktna posljedica i možda je i dobro da ste upozorili na jednu praksu koja evo svoje posljedice pokazuje tek nekoliko godina kasnije. Također, popust na lokalno stanovništvo za provoz tom auto-cestom je takav da on čini tu cestu za silu prihvatljivom za svakodnevno korištenje a svakako, tu se slažemo svi, dugoročno rješenje jest izgradnja spojne ceste koje će omogućiti u cijelosti i alternativni pravac jednom modernom infrastrukturom Zabok-Krapina. Prema informacijama kolega koji pripremaju u Hrvatskim auto-cestama plan izgradnje hrvatskih auto-cesta za iduće petogodišnje razdoblje ova će dionica biti u prvoj polovici, dakle odmah pri početku tog plana i u planu i uvrštena i u praksi izrealizirana. Što se pak tiče primjene direktiva o tome da cestarine moraju održavati troškove izgradnje na realan način cestarine na hrvatskim auto-cestama ne da sadržavaju i da su orijentirane i motivirane odnosno postavljene na način da mogu opravdati na ekonomski način cijenu izgradnje već dapače, cestarine su daleko ispod uvažavanja samo tog kriterija jer kao što znamo koncesijska društva u vlasništvu države financiraju se dobrim djelom i zaduživanjem, financiraju se dobrim djelom i iz državnog proračuna a tek jednom trećinom iz naknade odnosno od cestarina iz naknade koju ubiru od svog korištenja. I potpuno je pogrešna teza da je moguće cestarine smanjiti nakon više desetljetnog korištenja auto-ceste. Vjerojatno ste primijetili da se vrlo često rade i popravci, da se vrlo često rade i obnavljanja, da se praktički cijeli asfaltni sloj mora zanoviti nakon određenog vremena, nakon određenog prometa. I svakako da je, reći ću vam upravo i obrnuto kod ovog zadnjeg povećanja cijena koje je autocesta Zagreb-Macelj provela to povećanje bilo obrazloženo povećanim prometom a time i povećanim troškovima održavanja te dionice. te dionice. Dakle i nakon 20 godina dapače, tek tada i prije potrebno je ulagati u infrastrukturu i to su troškovi koji se naravno moraju ugraditi i netko ih mora isfinancirati. Hoćemo li to iz proračuna, hoćemo li to iz zaduženja, zaduženja, hoćemo li to iz cestarina. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, državni tajniče, pa što se tiče diskusije kolege iz HNS-a, iako ona nije vezana neposredno za ovaj dio Izmjene i dopune zakona, što se tiče mene osobno i vjerujem kluba SDP-a imate punu našu podršku, u tom smislu da vjerojatno bi trebalo ići sa izmjenama i dopunama zakona. Jer ja mislim da je nedopustivo da autoceste na jednom kraju zemlje košta jedan iznos, a na drugom kraju zemlje drugi iznos. Bez obzira da li je u vlasništvu države ili nekog koncesionara. mislim da građane uopće danas više ne interesira tko je potpisao ta ugovor. Država je jedna, država je Hrvatska, prema tome ona ako hoće otkloniti taj vid diskriminacije može ne vodeći računa o tome tko ga je potpisao. mi sada možemo razgovarati o tome što je bilo prije 10, 15 ili 8 godina, ali problemi će i dalje ostati. Ja bih se želio vratiti zakonu kojeg predlaže klub SDP-a. Kaže državni tajnik da Vlada nije reagirala na inicijativu SDP-a. I meni je sasvim svejedno na čiju inicijativu Vlada reagirala ali činjenica je da su se različite moto udruge obratile zastupnicima u ovom Saboru moleći za pomoć jer Vlada već godina ne reagira. Međutim, zanimljiva je i činjenica, ja bih volio da nam državni tajnik objasni kako to da automobil ima četiri kola, motor dva, kako je došao do 40$? Zašto niste došli do 60%, 20%? Zašto niste, mislim, zašto ste 40%? Pa ja sam uvjeren da je Vlada išla sa prijedlogom od 40% samo da ne bude 50%, jer 50% predlaže klub SDP-a i 50% traže bajkerske udruge. Ono zašto mi i dalje inzistiramo na ovom zakonu, pa iz jednostavnog razloga jer ljudi s kojima smo kontaktirali, iz različitih bakjerskih udruga, rekli su da oni ostaju kod svog kod svog prijedloga pa su nam donijeli cijeli popis različitih situacija i cijena po Europi. Ispada zapravo da bajkeri plaćaju u Hrvatskoj najskuplju cestarinu. E sada se vraćam i jedan od ključnih motiva zašto je klub SDP-a išao sa ovim prijedlogom zakona. Nije to samo manje habanje i trošenje ceste pa da se uštedi nešto novaca, nego to je prije svega sigurnost na cestama. Točno je i državni tajnik je dobro rekao da bajkeri više vole onako, je li, sporu vožnju kroz nekakve krajolike, ali to vam opet ovisi da li vozite čopere da li vozite čopere ili nešto drugo, ../Govornik se ne razumije./… vam se sa time neće složiti jer on voli brzu, on voli brzu vožnju. Prema tome, očito je da ta činjenica ne stoji, jer na kraćim dionicama bajkeri, bar su nam oni tako rekli, koriste ili bi više koristili, a ja se nadam da će sada nakon ovog zakona odnosno odluke Vlade i koristiti više autoceste. I činjenica je i to možete provjeriti u statistikama Ministarstva unutarnjih poslova, mnogo manje bajkera gine na autocestama, odnosno imaju, doživljavaju prometne nezgode nego što je to na malim seoskim, ili državnim ili županijskim cestama. Dakle, jedan od motiva zašto smo sa ovim išli jeste jer kada smo raspravljali o Zakonu o sigurnosti na hrvatskim cestama, odnosno na cestama, stalno se povlačila jedna konstanta a to je da u Hrvatskoj sve više gine motorista. Između ostaloga, smatrali smo da će ovo na takav način biti jedan mali doprinos da se kroz nacionalni program zapravo smanji taj broj nesreća. Stoga državni tajniče, mi smo iskoristili ovu priliku jer je riječ i o sigurnosti da u svezi zaključka ovoga Sabora iz petog mjeseca prošle godine oživimo taj zaključak, prolazi sada godina dana, mi smo tada predlagali, ali ako se sjećate još jedan zaključak i onda ne bi bilo nejasnoća. A taj zaključak glasio da mislimo da gro sigurnosti na hrvatskim cestama treba imati Ministarstvo prometa a ne Ministarstvo sigurnosti. I vi ste u pravu onom dijelu da se zaključak neposredno ne veže na Zakon o javnim cestama, ali ne možete mi reći da nema nikakve veza sa javnim cestama i Hrvatski sabor ima pravo donijeti takav zaključak. E vidite, zašto bi mi u SDP-u voljeli da ovaj zakon bude usvojen, pa znate što se može sutra desiti? Sutra se može desiti da ceste, odnosno hrvatska Vlada odluči da to više neće biti 50%. Mi bi jednostavno željeli Hrvatski sabor učiniti aktivnim u hrvatskoj politici i donijeti takav zakon. Dakle, završavam, molio bih da mi se odgovori zašto 40%, zašto ne 50 ili 20%. I da li postoji opasnost, recimo, da se ova odluka promijeni i da li postoji mogućnost da i drugi koncesionari prihvate da se plaća 50% odnosno 40% cestarina kada su bajkeri u pitanju. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

nije logično da motori moraju plaćati istu cestarinu kao i automobili. Ja se mogu složiti kao što se i gospodin Lučin složio sa državnim tajnikom da voziti motor recimo na autocesti, pod navodnicima je ajde recimo opasno, da nije isto atraktivno kao na nekim lokalnim cestama, kada uđete u tunel onda vam je glava kao u balonu, kao da ste lumpali cijeli dan prije toga kada auto kraj vas prođe samo što ne padnete. I zato između ostaloga motociklisti sigurno radije voze lokalnim tim županijskim cestama, ne znam kako ću ih nazvati, nego što voze autocestama. Jasno, ta vožnja je dakako daleko, daleko i atraktivnija. Međutim, nepravda postoji i postojat će sve do onog trenutka dok se recimo te motocikliste ne odvoji od automobilista. Niti auti, gospodine državni tajniče, plaćaju cestarinu kao što plaćaju kamioni ili autobusi, niti autobusi plaćaju cestarinu na našim autocestama kao što npr. plaćaju oni veliki šleperi. Ne slažem se s druge strane sa predstavnikom kluba HDZ-a da su auti sve manji, motori sve veći. Istina je da su automobili sve veći i motori su isto tako sve veći, ali upravo ta razlika između jednih i drugih sve više se udaljava, jasno u korist automobila, ali to je apsolutno nebitno. Kako god bilo da bilo, ja jednostavno ne vidim razloga zašto taj prijedlog jedne opozicione stranke ne bi bio usvojen. Taj prijedlog je, pa čak se usuđujem reći, benigan, on je lišen bilo koje političke pozadine, on ne dira financijske kapacitete ni državnog proračuna niti Hrvatskih autocesta. On je sličan ili temelji se na nekim europskim načelima i on je zasigurno u konačnici koristan za one koji posjeduju motore i kane recimo voziti se tim autocestama. Ono što je međutim apsurd na kvadrat, a o čemu državni tajnik ne govori, da na nekim autocestama u vlasništvu Hrvatske države ili Hrvatskih autocesta, recimo cestarina za motore je smanjena, a drugdje je ista kao i za automobile. To je naprosto apsurd na kvadrat, kao kada bi se npr. struja u Buzetu i u Splitu plaćala različito, što ne znači da neće uskoro, kao da se recimo jedan PDV u ovoj državi u Buzetu ili u Splitu plaća različito, kao da se neki drugi državni porez ili namet u jednome gradu plaća po jednoj tarifi, a drugdje bitno drugačije. Ono što ja isto tako želim kada govorimo o tim nelogičnostima, apostrofirat odnosno kada već neki zastupnici govore o nepravdi, sad smo čuli predstavnika kluba HNS-a vis a vis ovih cestarina na cesti od Zaprešića prema Macelju ja želim eto apostrofirati slučaj tunela kroz kroz Učku gdje automobilisti plaćamo taj prolaz 28 kuna. Znači, tunel ima nekih 5200 metara i za taj prolazak u jednom smjeru treba izdvojiti 28 kuna. netko misli da je to možda najveći apsurd u Hrvatskoj, ali nije. Ima još jedan u Istri gdje se mostarina za prolazak preko Mirne plaća, za nekih kilometar i pol, ni manje ni više nego za automobile 14 kuna. I sad si ja stvarno postavljam pitanje zašto Istrijani plaćaju nešto što se nigdje u Hrvatskoj ne plaća. Evo recimo ova mostarina preko mosta Mirne. To je isto kao da netko npr. naplaćuje u ovoj zemlji mostarinu preko, ovdje u Zagrebu, Savskog mosta. Zašto se to čini? Pa to se čini vjerojatno stoga što je to jedna od rijetkih cesta koja se u Hrvatskoj radi putem koncesije, mislim na Istarski Sve ostale ceste ili gotovo sve financiraju se ili državnim proračunom ili sredstvima Hrvatskih autocesta. Međutim, ja sebi isto postavljam pitanje da li je pošteno sav taj teret svaliti gradnji tog Istarskog ipsilona na Istrijane. Jasno da nije. Ista stvar je bila recimo i prilikom sanacije Istarske banke, to su Istrijani sami morali napraviti. Prilikom sanacije Uljanika i da ne nabrajam dalje. Drugima milijarde kuna, a Istrijani moraju sami izdvajati za ono što drugdje ili gradi ili sanira ili financira Hrvatska država. Tako je bilo čak i prilikom dvorane u Poreču, ali neću sada tu temu otvarati. Kolika je cestarina kada vozimo od Rijeke do Zagreba? 60 kuna. 60 kuna za cca 180 ili 170 km, a a na toj trasi ja sam siguran da imamo preko 10 km tunela, imamo zasigurno više od 10 km mostova, nadvožnjaka i tome slično. Da je tome tako recimo u Istri, onda bi Istrijani na takvoj jednoj dionici po toj logici tunela odnosno mostarine, plaćali preko 180 kuna. Evo, to ja nazivam jednim eklatantnim primjerom nepravde koju se vodi prema jednom prostoru. Jasno da, kada govorimo o ovom zakonu, motoristi ne smiju plaćati cestarinu kao što plaćaju automobili, ali niti mi Istrijani ne bi trebali biti građani drugoga reda. Utoliko, a to je bit, svi građani Hrvatske trebali bi plaćati jednu prosječnu cijenu autoceste, jednu prosječnu cijenu tunela, tunela, mostarinu itd. i zato je važno uvesti to načelo ili pozvati se na te europske direktive. Znači, jedno načelo prevedeno prosječne cijene. Pa stoga da sutra recimo, zašto je to potrebno uvesti. Recimo da Istrijani ne bi 100 km Istarskog ipsilona plaćali tri puta ili četiri puta više no što se plaća cestarina od Rijeke prema Zagrebu. To onda građane, razumljivo, dijeli na građane prvog, na građane drugog reda, to onda nije više niti ustavna kategorija, to je jedan eklatantan primjer nepravde prema stanovnicima jednoga prostora. A jedan prostor, kao što je Istra, takvu jednu nepravdu trpi, slobodno se može reći, od tamo negdje '95., '96. na ovamo. To je daleko ozbiljniji problem u ovom trenutku recimo i od problema motorista. Ponovit ću još jedanput. Sami smo morali sanirati Istarsku banku, grad Pula je otpisao preko 80% proračunskog kapaciteta '98. jednom Uljaniku i da ne nabrajam dalje. Da se to nije dogodilo recimo Puljština bi mogla imati ceste ili je mogla imati ceste kao Austrija, da ne pretjerujem pa da ne kažem kao Švicarska. Ista Ista stvar je bila prilikom gradnje sportske dvorane u Poreču. Istina, država je dala tj. vratila Poreču 24 hektara tzv. poljoprivrednog zemljišta kojega je '92., '93. nacionalizirala. Grad je to prodao, izgradio dvoranu, izgradio zaobilaznicu, usput otvorio 200 radnih mjesta, pretpostavljam i nešto sitno zaradio, ali svugdje drugdje su se te dvorane radile kešom i to je zločin prema jednoj prezaduženoj i svega potrebitoj zemlji. Za kraj, problem motorista jasno da treba ispraviti. Ali isto tako tvrdim da i taj odnos prema istarskom građaninu treba promijeniti. Unaprijed bih potpisao da se Istrijane kada je riječ o cestarini eksploatira kao što je moj kolega malo prije iz HNS-a rekao kao Zagorce. Ali od Zagoraca u ovoj zemlji ima većih Zagoraca, a to su očigledno Istrijani. Ono što je apsurd to je i cijena za kamione na Učki. Kamioni prema naših zakonima trebali bi imati neku alternativnu cestu. Na žalost mi ili oni tu alternativnu cestu nemaju. Ja recimo mogu preko Učke sa autom, mogu i preko Opatije, odnosno Lovrana, mogu i preko Slovenije još koji dan dok ne izvrše još koju prekategorizaciju nekog graničnog prijelaza u Istri ili dok nam ne blokiraju ceste. Ali kamioni gospodo ne mogu. Onda te cestarine poglavito kod kamiona na šta utječu. Utječu na sindikalnu košaricu, na cijenu hrane. Zato jer se sve u konačnici prebacuje, jasno na onog konačnog kupca ili potrošača. Za kraj što još reći, tretirajte nas da kao što tretirate Zagorce. Tretirajte nas kako god hoćete, kao Francuze, Engleze, Talijane. Tamo je sigurno cestarina tri puta za iste stvari jeftinija no što je u Istri. Tretirajte nas, pa tretirajte nas kao i marsovce, ali nemojte nas tretirati kao da nismo dio Hrvatske. A ova praksa je naprosto 28 kn za tunel Učku, 14 kn za ovu mostarinu. Uvreda za svakog stanovnika istarskih prostora. Tretirajte nas kao Bodule, kao Krčane. Kada netko sa Krka ide na kopno ili obrnuto onda ne plaća mostarinu. Ali zašto mi Istrijani moramo plaćati tih 14 kn kada prelazimo preko preko Mirne. Netko će reći pa možete i hodati. Tako je možemo hodati. Mogu i Krčani jasno plivati. Ne zalažem se za to niti da oni plivaju na most, niti da mi hodamo preko mosta. Zalažem se samo za jednu stvar da nas se tretira na isti način. Pošto sigurno u dogledno vrijeme od toga neće u ovoj zemlji biti ništa, onda barem državni tajniče održavajte ceste u Istri. Sada se gradi istarski ipsilon. Ova cesta od Žminja dole prema Puli je apsolutno uništena i barem dajte potrudite se kada dođe proljeće da se ta ista cesta presvuče novim asfaltom. Za kraj. Zakon je logičan. Gospodine Markovinoviću izvolite, zakon je logičan. Podržavamo taj zakon, ali isto tako nemojte u ovoj državi činiti tu distinkciju između građana ja ću ih nazvati prvog i građana drugog reda barem kada je riječ o cestarinama, mostarinama, tunelarinama, svi bi trebali biti isto. Hvala. Imamo ispravke. Prvo je gospodin Zdenko Franić. Izvolite. da su skupe cestarine i tunelarine svaljene na leđa Istrijana. Činjenica jest da je to svaljeno i na leđa Istrana, jer mnogi ljudi koji žive u Istri se ili većina sebe nazivaju Istrani, a ne Istrijani. Hvala lijepa.

kako je Istra ugrožena, kako su građani u Istri drugog reda, kako je cestarina neprimjerena. A reći ću samo da mi svi skupa koji koristimo i brzu cestu i autocestu godinama plaćamo cestarinu, a istovremeno znamo da su na i na potezu sve do Istre sagrađene kućice prije 10 godina gdje ste se također bunili da ne trebate plaćati tu istu cestu što ste svakako trebali. Pa već ste tu oslobođeni i ne možete sigurno govoriti kako ste vi u drugom položaju, a da ne govorim o ulaganjima Hrvatskih autocesta, ove Vlade. Jer do sada doista nikada nije uloženo kao što je sada u Hrvatske autoceste, autoceste, a pogotovo u Istri. I gradnja, i produžetak ipsilona doista govori koliko ova hrvatska Vlada posvećuje izgradnji cesta u u Istri, a tamo često dolazim, pa stoga nemojte govoriti laži ovdje u ovome Saboru i nemojte obmanjivati javnost. Hvala lijepo. Zadnji put sam zamolio zastupnice i zastupnike da ublaže svoje izraze. Recimo ne može se reći, ne bi trebali reći laži nego možda ne govori se do kraja istina. To bi bilo malo blaže, ali bi postiglo iste efekte. A sada imamo povredu Poslovnika, gospodin Kajin. Izvolite. iz razloga što je jedna neistina da ne kažem laž izrečena. Istina je, kućice su sagrađene ali za šta su sagrađene naplatne kućice, da se naplaćuje cestarina na brzoj cesti širine 3 plus 3 metara. Pa toga nema nigdje, osim što je trebalo biti u Istri. I jasno da smo se borili da ne plaćamo ono što ne plaća nitko u Republici Hrvatskoj. Samo smo tražili da nas se tretira kao i ostale građane u ovoj zemlji. To smo uspjeli. Na žalost kod ove mostarine ili tunelarine ne uspijevamo, ali doći će dan kada će se i do gore ili na Mirni plaćati manje no što se plaća. Ovo nije bila povreda Poslovnika, nego replika odnosno na zastupnika koji je ispravljao netočni navod. Pa je prema tome taj institut zloupotrijebljen u ovom slučaju. Imamo ispravak netočnog navoda gospodina Krunoslava Markovinovića. Izvolite. Oprostite gospodine predsjedniče, ja moram izgleda gospodinu Kajinu zahvaliti što mi je dao riječ jer on je to najavio sa govornice. Ispravak je ovaj, da gospodin Kajin uporno tvrdi da Hrvatska, hajde kompletno Vlada ili ne znam tko tretira Istru kao da nije dio Hrvatske. Dapače, ja mislim da je obrnuto, da cijelo vrijeme gospodin Kajin izdvaja Istru iz Hrvatske. Ja se nadam da je to u dobroj namjeri. Hvala. Imamo ponovo ispravak, povredu Poslovnika. Gospodin Damir Kajin, izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** To je jedna gruba diskvalifikacija. Trebali ste ga upozoriti da mi ne imputira da ja nekoga izdvajam iz Hrvatske. Ne gospodine Markovinoviću, ne tretira Hrvatska nepravično Istru, nego ova Vlada. Možda sam trebao opomenuti gospodina Markovinovića, ali i vas jer niste naveli niti članak koji ste dužni navesti kad se ponovo po drugi put uzastopno javljate i zlouporabljujete institut povrede Poslovnika. Pa onda uz moju toleranciju maksimalnu, ako se to još koji put ponovi, onda ćemo morati primijeniti i mjere koje su predviđene člankom 213. i 214. ovoga Poslovnika. Sada idemo dalje. I javio se u ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, ovdje se temeljem jednog, da kažem malog prijedloga zakona razvila živa rasprava o apsurdima počevši od Istre pa do Zagorja, a ja ću nešto malo kasnije govoriti i o onim našim apsurdima jer smatram da za to postoje opravdani argumenti. Najprije o ovome zakonu. Kaže nešto stara poslovica "Tko prizna, pola mu se prašta." Evo, državni tajnik je izrekao i najavio 40%-tno smanjenje cestarine za motocikle, pa onda po toj našoj staroj narodnoj poslovici kažu "Tko prizna 40% mu se prašta.", a ne polovica. U svakom slučaju,

a u svezi financiranja javnih cesta i načina određivanja naknade i cestarima. mislio sam uložiti pisani prijedlog Vladi i Hrvatskim autocestama neposredno u svezi određenih, kako reče gospodin Kajin, apsurda koji su koji su vidljivi ili razvidni u odnosu na evo i moj kraj, naš kraj, Slavoniju i Baranju. Naime, vi gospodine državni tajniče znate da je autocesta A3 Zagreb-Lipovac ili kako danas zovu granični prijelaz Bajakovo bez osnova, bez utemeljenja, dijelom izgrađena u onoj bivšoj državi, kako ono kažu Turci kad su putovali iz Njemačke, svoje druge domovine u Tursku kako je lijepa ova zemlja, kako to da smo je napustili, pa su rekli nismo znali da umjesto harača uvedemo samo doprinos, još uvijek bi bili kao ovdje, je li. Eto, tako da autocesta Zagreb-Lipovac sa određenim samo doprinosima ondašnjim je izgrađena gotovo do, i drugim sredstvima jasno, do Sredanaca, nešto istočno od Slavonskog Broda, a kasnije tzv. Zelena magistrala je to spojila do graničnog prijelaza u Lipovcu. Govorili su u to vrijeme kada se gradila ta autocesta da će doći vrijeme kada će cestarina otplatiti vrijednost autoceste i nakon toga ili će biti smanjena, ili možda i potpuno ukinuta, odnosno smanjena za toliko koliko je potrebno da bi se rekonstruirale određene dionice. nažalost ili se još uvijek ta cesta nije otplatila ili su tolike potrebe za rekonstrukcijama da je, evo cestarina recimo do Slavonskog Broda 68 kuna, do Županje 86 kuna, tako da Slavonci ukoliko putuju prema Zagrebu ili na more zaista plaćaju visoku cijenu i imam prijedlog, odnosno traženje očitovanja očitovanja o razmišljanjima da se za najistočniji dio Hrvatske, dakle za onaj dio kako kažu Županja, Cvelferija, Vinkovci s obzirom za određene pravne osobe, a dijelom i fizičke osobe uvedu kako su uveli, kažu vinjete za Sloveniju, da postoje i vinjete za Slavoniju kojim bi se nešto ublažila ili umanjila cijena cestarine prema onim krajevima Hrvatske u kojima poljoprivredni proizvođači i ostali poduzetnici iz tog istočnog dijela Hrvatske, dakle Slavonije, Srijema, zapadnog Srijema, mogu lakše doći do tržišta pogotovo na moru, dakle na jadranskoj obali jer je zaista cijena prijevoza do tih tržišta vrlo, vrlo velika, što poskupljuje u konačnici i poljoprivredni proizvod u odnosu na ostale dobavljače robe na ta tržišta. Slavonski Brod je grad koji se proteže u dužinu od 8 kilometara u smjeru istok-zapad, a od autoceste do rijeke Save ima zračne linije kilometar. Zagreb je također grad koji se proteže na dužino od 20 kilometara u smjeru istok-zapad. u Zagrebu možete ući na autocestu na Kosnici, a izići bez plaćanja na Buzinu. To je tako i još na drugim izlazima. U Slavonskom Brodu, ako čovjek iziđe automobil na Slavonski Brod zapad, 7, 8 kilometara dalje kad ulazi na istok mora platiti 5 kuna. Pitamo mi državnog tajnika ovdje, a uložiti ću to i pisanim putem, dakle kao prijedlog mogu li, s obzirom da je strašna zagušenost prometa u Slavonskom Brodu, o čemu sasvim sigurno dobro i znate zbog neizgradnje podvožnjaka jednog jedinog u Slavonskom Brodu da se upravo ova autocesta može koristiti isključivo za građane Broda bez naplate tih 5 kuna. Ako građani Krka, kažem s pravom, su oslobođeni plaćanja mostarine da bi došli na kopno, ako su građani Zagreba oslobođeni plaćanja cestarine da bi prošli kroz svoj grad, nije mi jasno zbog čega to isto ne mogu i građani Slavonskog Broda da bi došli sa zapadnog na istočni dio grada, ili obrnuto sa istočnog u zapadni dio grada, što bi jasno prilično odteretilo promet u gradu Slavonskom Brodu koji upravo ima taj zanimljiv oblik, dakle izduženost u dužini od 8 kilometara istok-zapad i svega, otprilike kilometar od autoceste do rijeke Save. Kada su se gradile autoceste u ovoj našoj slobodnoj i neovisnoj Republici Hrvatskoj, onda moramo zamijetiti kako reče netko ovdje apsurde ili nepravde o kojima je govorio gospodin iz HNS-a u svezi Zagorja ili gospodin Kajin u svezi Istre, da je Slavonija i Baranja i tu neravnopravna, da je broj kilometara autoceste u tom dijelu Hrvatske znatno manji nego li kada pogledamo ostale dijelove Hrvatske, a jasno u srazmjeru na broj stanovnika, na veličinu područja i na važnost na važnost prometa i prometnih pravaca, istok-zapad i sjever-jug. otvoren dio 5C koridora, Sredanci-Đakovo u dužini od 23 'jel. Taj dio je, ta etapa nigdje počinjala i nigdje završavala, a evo navodno da će pred izbore biti otvoren i ostali dio ostali dio autoceste koridora pet C Đakovo-Osijek pa će ipak završavati negdje u Osijeku, a ovaj dio prema mađarskoj granici ćemo vidjeti dalje. Ja znam da postoje određeni planovi, vjerojatno dugoročni u svezi toga. Ovaj prijedlog da se umanji cestarina za motocikle za 50%, ispada kao nekakvo cjenjkanje. Zaista nema potrebe da ovdje strančarimo. Postoje objektivni pokazatelji, objektivni argumenti, postoje 4 kotača i 2 kotača i mislim da ovako, zaista evo, eto samo neću baš tako kako ti hoćeš, nego hoću malo drugačije. Prema tome, će očito govora u ovome Domu da li ćemo prihvatiti ovaj prijedlog predlagatelja ili ćemo prijedlog državnog tajnika, odnosno ministarstva ministarstva za cijenu cestarine motocikla umanjenju u odnosu na ranije za 40%. Osobno mislim da su oba prijedloga dobra ali ne vidim logičnosti ili suvislosti da se sada tu cjenkamo za 5, 10% kao da smo ne znam tko. Još vas jedanput podsjećam gospodine državni tajniče, da s obzirom na gospodarstvo koje je u odnosu na Istarsko po svim pokazateljima financijskim, po stopi nezaposlenosti u Slavoniji u odnosu na Istru koja seže 30% u svih 5 ili 4 slavonske županije, razmislite upravo u svezi poticanja toga gospodarstva zamrloga u Slavoniji i pogotovo u poljoprivredno prehrambenoj industrije, da se za ove krajeve, za ove naše krajeve istočnog Srijema, istočne Slavonije uvedu vinjete kojim bi se jasno umanjile tako da kažem drastične cijene prijevoza robe s toga kraja Hrvatske prema tržištima Zagrebu i Jadranskoj obali. Hvala vam lijepo. Smatram da je to netočan navod, s obzirom da treba uvesti vinjete za čitavu Hrvatsku i to bar po cijeni ovih Slovenskih. I tada se hrvatski građani neće apsolutno buniti. Po tim cijenama bi se mogli daleko kvalitetnije, jeftinije voziti nego što se to danas radi, jer ovo danas je potpuni harač. Jer od Đakova do Zagreba platite cestarinu kao što platite jedan spremnik goriva. No mene to ne čudi s obzirom da je u zadnje vrijeme broj zaposlenih u Hrvatskim autocestama enormno narastao. Posebno stoje one priče da su za ta zaposlenja se dobivale određeni eurići, ali morale su se posjedovati određene članske iskaznice. Hvala. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravio bih netočan navod kolege koji je rekao, kaže Slavonija je zakinuta po pitanju autocesta. Pa Pa ja doista se s tim ne bih složio ako znamo da smo ne znam neću govoriti o A3 pravcu, nego govorio bih o onome što je svježe napravito, što nam je u sjećanju. A to je ne znam 23, 25 kilometara "Slavonike". Otvaranja ceste do Osijeka. Dakle, gradnja ceste prema Belom Manastiru. Ja doista ne vidim razloga zašto se ovdje u ovome Hrvatskom saboru uopće govori kako je netko zakinut. Da ne govorim o ulaganjima u državne ceste gdje je samo u Osječko-baranjskoj županiji preko 300 milijuna kuna uloženo u državne ceste. Prema tome, nemojmo obmanjivati javnost, pitajmo one ljude koji su gradili cestu, tražimo informacije na pravom mjestu i dobit ćete ih. Jer dosita što je uloženo u Hrvatske autoceste, a pogotovo u koridor 5C to je doista za svaku pohvalu i bez obzira iz koje stranke dolazimo. Pogledajmo u oči jedni drugima i budimo zadovoljni sa mogućnostima izgradnje Hrvatskih autocesta u Hrvatskoj, jel mi bi sigurno htjeli još više. No pitanje je odakle sredstva osigurati za to sve. Prema tome. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Drugi ispravak. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ispravio bih također netočni navod koji je vezan uz izjavu kolege da gustoća jelda i količina, dužina tih autocesta u Slavoniji je puno, puno manja nego u drugim dijelovima Hrvatske, što apsolutno nije točno. Dakle, mi dovršenjem "Slavonike" tu vjerojatno u travnju ove godine, dobivamo i horizontalnu i vertikalnu povezanost autocestom u Slavoniji, dakle koja bi onda trebala zajedno sa svim ovim državnim autocestama osigurati i prometni i gospodarski razvitak ovoga dijela Slavonije. Prema tome, imat ćemo dobru pokrivenost i mislimo da su to dobre pretpostavke za razvoj. A ovo kada se završi do Osijeka, već ide u javni natječaj i veliki most preko Drave i znači ta se autocesta nastavlja prema Baranji, odnosno prema Mađarskoj. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ovim prijedlogom zakona kratko i jasno i zašto je ovo potrebno učiniti zakonom tražimo upravo nešto što je toliko razumljivo pogotovo u ovom vremenu krize, skupoće kada itekako će manja vozila s manjom potrošnjom, u prvom redu su to motocikli, zatim druga manja laka vozila. U svakom slučaju, vozila s manjom potrošnjom goriva biti itekako atraktivna. To vidimo da se događa i u zapadnoj Europi i evo silom prilika ili bolje reći neprilika svjedoci smo da se to već događa u Hrvatskoj. auto-cestama nažalost tome nije tako ali na cestama svakako i u prometu sve veći je broj motociklista. Ali nažalost i svake godine sve veći je broj poginulih motociklista. U pravilu, policijska izvješća, MUP-ova službena izvješća su da su motociklisti sami krivi, da voze nepropisno, da nemaju kacigu, da nepropisno pretječu, obilaze vozila. Međutim, nije to uvijek baš tako i nije to u potpunosti tako. Osnovni uzroci sve većeg stradanja motociklista i nemogućnosti pa na kraju krajeva i odbijanja sve većeg broja građana upravo da koristi takvo prijevozno sredstvo leže u tome da oni plaćaju preskupu cestarinu. I eto, ovim Prijedlogom zakona o javnim cestama traži se upravo da se jednom za svagda regulira to pitanje, ne od slučaja do slučaja, ne odluke do odluke, prema potrebi dakle zavisno o tome kakva opasnost po ugled Vlade vreba. Naime, podsjetimo se 15.8. usred velikih vrućina prošle godine u znak protesta motoristi i u Istri, Dalmaciji i u Zagrebu i u Slavoniji naoružali se dakle samo svojim motorima, svojim kožnim jaknama i nepresušnim vrelom sitnog novca. Prosvjedovali su zbog toga što se Vlada oglušila na njihove zahtjeve u potpunosti ih ignorirajući temeljem njihovog zahtjeva koji su uputili tada dakle kad su prosvjedovali još u šestom mjesecu. Dakle, prošla su dva, tri mjeseca Vlada uopće nije našla za shodno da bi toj grupaciji ljudi uopće se obratila. Ali kad su vidjeli njihovu odlučnost, protest, dakle tu građansku hrabrost čega se inače vlast panično plaši, dakle ona se plaši građanske hrabrosti onda brže bolje učinilo se nešto, međutim nespretno i nedovoljno i u svakom slučaju dok opasnost ne mine. Ali motoristi i to je Vlada dobro procijenila, tu je zaista nepogrešiva kad shvati da nema uzmaka i da će morati popustiti, samo kad naiđe na tvrd orah a to su motoristi pokazali. Motoristi su to pokazali u Hrvatskoj i na mnogim drugim mjestima u Europi kad se trebalo izboriti za neka druga prava i kao svijetao primjer da se ne gunđa samo po kafićima, po gostionicama, po obiteljskim zabavama nego i na ovakav način. Jer su obećali Vladi ukoliko ne udovolji njihovim zahtjevima da će se vratiti u rujnu sa još više kovanica. E na to što Vlada radi? Dakle, kada je vidjela da je vrag odnio šalu onda naručuje od Hrvatskih auto-cesta brže bolje odluku na koju ona daje odluku o davanju suglasnosti na takvu odluku. Dakle, takvi manevri nisu dostojni jedne odvažne, odgovorne vlasti ali inače naša vlast, Vlada uvijek kaže da je netko drugi kriv, ona nije ni za što kriva a znamo po zakonu tko su neodgovorne osobe, dakle samo djeca i osobe sa duševnim smetnjama. Dakle, krajnje je vrijeme da vlast preuzme odgovornost da se vlada zakonima, ali ova vlast ne voli vladati zakonima, počesto vidjet ćemo to i iz nalaza Državne revizije, niti podvrći se zakonima. Zakoni su za one druge, zakoni su za obične građane, zakoni su za opoziciju ali ne za njih. Dakle, Vlada se treba naučiti da se vlada zakonima. Ako oni su nepotpuni, ako ih je pregazilo vrijeme da predlaže njihove promjene. To očito ova naša vlast ne voli ali tomu se treba postepeno učiti. Možda je ovo mali primjer. Evo ima samo zato ovaj naš prijedlog zakona dva članka ako izuzmemo i zanemarimo ovaj drugi onaj stereotipni kad zakon stupa na snagu. Dakle, po svom sadržaju ima jedan članak. Odličan primjer kako Vlada bi trebala na ovom malom primjeru, dakle to bi bio zaista mali korak za Vladu a veliki za građane da se Vlada nauči vladati zakonima, da se okani tih svojih netransparentnih odluka koje počesto donosi na prečac i onda kada je to samo prinuđena. A za mnogobrojne odluke saznamo tek nakon puno, puno godina jer se one skrivaju od skrivaju od javnosti. Evo, da se vratim onda i na sami sadržaj. Bilo bi dobro zaista jer je to u interesu sigurnosti sviju nas da Vlada prihvati ovaj prijedlog zakona jer sadržaj, ono što se predlaže ovim sadržajem riješiti dakle takav sadržaj iziskuje upravo promjenu zakona a nikakvih odluka. Hvala lijepo. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Pa htio bih ispraviti samo netočan navod kolegice Antičević koja je rekla. Kaže: "Poslije pritiska javnosti, motorista onda se Vlada očitovala.". To nije točno jer Hrvatske auto-ceste su još u 10. mjesecu uputile prijedlog Vladi upravo za izmjenu cijene po pitanju motorista dakle koji se voze auto-cestom. Vlada je u 11. mjesecu donijela također odluku 40% smanjenje cijene, također 20% smanjenje cijene za 4. kategoriju kamiona istina imaju plaćanje karticom ili plaćaju unaprijed. Stoga je vaš i zakon ovaj koji predlažete zakasnio jer Vlada je po pitanju cijena koje se tiču auto-cesta već u prošloj 2008. godini riješila na dobrobit onih koji ih koriste. Hvala lijepo. Replika gospodin zastupnik Mario Habek. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Kolegice Antičević, pa da činjenica je i točno je da su motociklisti, motoristi i udruge već nekoliko godina pisali ovoj ovoj Vladi, ministarstvu, ja osobno imam te dopise i argumentirano datumima kada su slali ovoj Vladi. I nakon što nisu uspjeli od Vlade dobiti nekakvu podršku obratili su se nama i mi smo pokrenuli isto tako ovu inicijativu u Saboru, 19. studenog, kao što sama napomenuo u uvodnom izlaganju smo predali u proceduru ovaj prijedlog izmjene i dopune zakona, 27. studenog, nakon naše inicijative Vlada kreće, odnosno ministarstvo donosi, odnosno HAC-ovu odluku od smanjenju smanjenju za 40%. Mi i dalje smatramo da je to premalo i da ustrajemo i dalje na 50% koliko traže i udruge. I imao isto tako saznanja od udruga da oni neće odustati od raznih štrajkova u sljedećoj godini ukoliko to ne bude smanjenje 50%.

Slušajući ovu raspravu o problemu cestarine za motocikliste i posebno nakon što je gospođa Antičević-Marinović opisala kako se to ustvari događalo, meni ne pada ništa drugo na pamet nego da politiku Vlade prema motociklistima u ovom problemu usporedim sa politikom životinja prema ljudima u …/Govornik se ne razumije./… farmi koja bi se mogla u jednoj rečenici svesti na rečenicu "četri kotača dobra, dva kotača loša". međutim, nisam se zbog toga javio, želio bih kao i kolege iz mnogih drugih krajeva Hrvatske, dakle i gospodin Vincelj kada je govorio o zagorskoj autocesti i gospodin Kajin o istarskom y, ja bih htio također ukazati na jedan apsurd koji se događa prilikom naravno prometovanja sa otoka na kopno jer je očito da kod svih drugih situacija se more tretira kao cesta jedino se ne tretira u ovomu gdje bi se trebalo tretirati a to je kod povezivanja. cestarina se plaća u tri slučaja. Prvo se plaća kod registracije automobila. Ona za sve iznosi otprilike isto, ovisno naravno o tome kakav se automobil registrira, međutim, cestarina se plaća zbog oštećenja ceste koja se događa koja se događa naravno prilikom vožnje i ne ovisi o tome koliko tko pređe kilometara. I upravo je to jedan apsurd, naime na otoku i da hoćete, pet puta napraviti krug oko otoka ne možete oštetiti toliko cestu koliko na kopnu oštetite recimo u u mjesec dana. Prema tome, to je prvi put kada se očito smatra da i ovo kada idemo na kopno da se tim morem isto vozimo evo po cesti. A da bi došli do kopna naravno plati se karta za auto na trajektu koja košta otprilike kao slovenska vinjeta, možda za nekim otocima i malo više. Sada slovenska vinjeta je postao međunarodni problem, a mi nemamo ambicije da ovo postane međunarodni problem, želimo samo dakle, da se te cijene spuste posebno za one koji nema otočni popust. Zatim se cijena cestarine plaća i kod kupnje benzina, odnosno goriva na benzinskoj postaji. Pa se tako recimo plaća kada i kupite benzin ili dizel za brodski motor. Dakle, ponovo se more tretira kao cesta i ponovo se naravno zbog vožnje morem plaća cestarina kao da se oštećuje cesta. Naravno more se baš ne oštećuje kada se po njemu plovi. I onda treća stvar, cestarina se plaća kod vožnje autocestama, to naravno kada se vozimo na kopnu plaćamo kao i svi drugi. Međutim, kada već država tretira more kao cestu i u ova dva slučaja naplaćuje ono što što ide u državni proračun i onima koji to ne bi trebali plaćati. Smatram da je korektno, dakle, da se i cijena karte na trajektnim linijama odredi na način da se dakle uzme kao cijena cestarine na autocestama u određenoj udaljenosti ovisno od toga koliko trajektna linija vozi milja. Uvećana naravno za one troškove koje bi imao automobil koji bi prošao tom, u navodne znakove cestom, a on kao što je poznato on stoji na brodu tako da te troškove nema. Prema tome, u tom slučaju karta za Supetar ne bi bila 126 kuna nego negdje između 30 i 40 kuna kako za kako za one koji imaju otočni popust, tako i za one koji nemaju. Naravno to bi imalo itekako dobre posljedice za cijene prijevoza proizvoda sa kopna na otok. Ne bi više bilo dakle, razlika od 20 ili 30% u cijenama u dućanima, dakle, na otoku ili na kopnu, naravno poznato je da su turistička mjesta na otocima najskuplja u Hrvatskoj ako izuzmemo grad Dubrovnik ljeti po cijenama prehrambenih i drugih proizvoda. To naravno te ceste morske ne treba popravljati, ne može se niti toliko ni ovih sa iskaznicama toliko zaposliti jer se nema šta popravljati. Prema tome, to za državni proračun ne bi iziskivalo pretjerano veliki problem a za otočane bi to bitno utjecalo na njihov životni standard. obzirom da bi se radilo o malo većem udaru na državni proračun kada bi se to primjenjivalo tijekom cijele godine, rješenje da se to naravno primjenjuje možda 10 mjeseci godišnje, a 7 i 8 mjesec neka to ne bude, jer ionako 50 do 60% ukupnog prometa na tim linijama se događa u 7 i 8 mjesecu. iako je zakon, dakle ima samo jedan članak, o njemu već raspravljamo skoro 2 sata, jer naravno pitanje cesta, cestarina, svima nama koji se dakle vrlo služimo automobilom, cestama, cestarinama i građane koje zastupamo boli nepravda pa na isti način kao što se malo više u javnosti govori o ovim stvarima u Istri i Zagorju, mislim da bi na isti način kao recimo u Norveškoj tretirati otoke i da se cijene karata za automobile na trajektnim linijama smanje na za to primjerenu razinu. Jer bilo koja povratna karta za automobil košta više nego ova polugodišnja slovenska vinjeta. Pa kada već gledamo susjedima u dvorište, trebali bi malo riješiti nešto i u svom dvorištu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Dragi kolega, uvaženi gospodine potpredsjedniče, bilo bi dobro vidjeti koliki je to iznos cestarina koji se prikupi, odnosno naplate cestarina od registracija registracija ali isto tako i naplate samih cestarina na hrvatskim autocestama, mostovima, tunelima, godišnje, jer to je jedan vrlo zanimljiv podatak i iz tog podatka bi bilo vidljivo koliko bi se trebalo sanirati cesta, koliko bi se moglo napraviti novih autocesta, novih brzih cesta ne samo na otocima nego i u Slavoniji. A ovi koji su pričali o tome koliko je kilometara autocesta, cesta za promet motornim vozilima napravljeno u Slavoniji možda je samo jedna poruka da se probaju provozati cestom od Našica do Đakova, ja vjerujem da će vrlo brzo morati otići u prvi servis jer će morati mijenjati i amortizere, isto tako i gume s obzirom da je to rupa na rupi. Da ne govorim o podravskoj magistrali koja je još uvijek neadekvatna za tu količinu prometa, da ne govorim i onoj, nema kolege Mršića, o onoj brzoj cesti koja će započeti idući Uskrs ili za 5, 6 Uskra itd., itd.. Hvala Odgovor na repliku, koje vape za obnovom. Jedna se radi, dakle, radi se u dijelovima cesta od Borozine do Malog Lošinja i u nekim dijelovima ona je završena a u nekima nije. Ali druga cesta, dakle od Jelse do Sučurja na otoku Hvaru je u takvome stanju da ne da bi onaj koji vozi auto trebao platiti državi za oštećenje ceste nego bi država trebala platiti onome koji se vozi za oštećenje automobila. Osim dakle stanja kolnika i širina je na neki način također problematična, tako da to ustvari postaje jedna dosta zanimljiva avantura. Ona će postati još veća kada se na toj cesti poveća promet, kada se završi tunel do Drvenika i kada de facto promet prema otoku Hvaru i gradu Hvaru bude išao sa te strane. Ovo drugo što ste rekli dakle naravno, svaka odgovorna Vlada trebala bi učiniti jednake uvjete za sve građane, neovisno o tome gdje se nalaze, u kojem dijelu Hrvatske žive i ono što dobiju u državni proračun trebalo bi pravednije raspodijeliti. Na isti način kao što želimo dakle pravednije raspodijeliti i prihode od cestarine, da oni koji manje oštećuju cestu, a to su motociklisti, plate manje, tako bi i ovu razliku u cijeni koju plaćaju građani Zagorja i oni koji se voze autocestom do Macelja, koji se voze Istarskim ipsilonom odnosno tunelom Učka i mostom Mirna i ostalim cestama koje su nelogično skupe da se na neki drugi način preraspodijeli pa ako to znači i da neki plaćaju kunu ili dvije više, ako je pravedno mislim da neće to biti problem. Zahvaljujem. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Iako je zakon koji smo danas predložili, Dopuna zakona o javnim cestama, dosta kratak mogu se dvije temeljne stvari iz njega iščitati. Prvo, smanjenje cestarina koje smo predvidjeli ovim zakonom za motoriste i bajkere u načelu je pravednije. Mislim da svi mi koji se vozimo autocestama vidimo da vrlo malo motorista ima na autocestama, da ih oni u pravilu ne koriste, koriste ceste koje se koje se ne plaćaju, koje su puno nesigurnije i koje na kraju krajeva zbog toga što autoceste koriste motorna vozila su i praznija. Bez obzira što su te ceste praznije kad idete od Zagreba do Splita, zbog dotrajalosti i lošeg održavanja one su puno nesigurnije. Zbog čega je ta sigurnost vrlo bitna? Rekao bih, dovoljno je pročitati jedan podatak. Znači, u 2007. godini, nisam uspio naći podatak za 2008. godinu, od 495 poginulih poginulih na cestama 116 je motorista. Znači, samom činjenicom da smo imali ovaj zakon, da smo uveli cestarine za motoriste koje su upola jeftinije da i jedan motorist od ovih 116 poginuo zbog toga što nije koristio autoceste, mislim da bi zakon bio opravdan. Mislim da, evo Vlada je dala obrazloženje da su dali suglasnost autocestama za uvođenje nove tarife, smatramo da se te neke stvari ako se mogu odrediti zakonom bilo bi poštenije ih tako i odrediti. Što se druge strane tiče, znači sigurnost od 120 skoro motorista koji godišnje poginu na hrvatskim prometnicama, ako bi se jedan život spasio, naravno to je najvažnija stvar koja proizlazi iz ovog zakona, ali drugo je što bi povećali vjerojatno i prihode autocesta. Mi imamo Mi imamo Hrvatske autoceste kao jednu tvrtku koja barata ogromnim prihodima. To je otprilike ove godine planirano 3 milijarde kuna od kojih je otprilike 1,3 milijarde kuna bez PDV-a prihod od cestarina. a svjedoci smo da to nije niti blizu uravnoteženo tijekom cijele godine, niti je napravljeno tako da se maksimizira prihod. Ukoliko bi se vjerojatno i poveo bi se sigurno promet autocesta odnosno motociklisti bi više koristili autoceste i pogotovo u ovom periodu godine kada nema kada nema puno prometa, autoceste bi ostvarile dodatni i značajan prihod. Ono što smatram i zbog čega sam izuzetno nezadovoljan radom Hrvatskih autocesta je da se, pošto je puno novca na raspolaganju, puno se uprihoduje od cestarina godišnje, svake godine sve više i više, više posljedicom povećanja turista koji dolaze u Hrvatsku, neracionalnijim poslovanjem, uvođenjem nekih novih usluga. Smatram da bi autoceste trebale napraviti daljnji iskorak da se napravi posebna tarifa van sezone jer sada autoceste većinom nisu iskorištene. Kada se vozite od Zagreba do Splita vidite da nema prometa, da autoceste ne održavaju odnosno taj prihod ne može niti pokriti ono tehničko održavanje autocesta. I s druge strane, u autocestama zbilja danas imamo iz godine u godinu ogromno povećavanje troškova za zaposlene. Jako puno ljudi se zaposlilo, opet da ne spominjem i stranačke veze. Vrlo često se ljudi po tom ključu zapošljavaju u autocestama. I kada vidimo da u troškovnom, znači u poslovnim planovima autocesta imamo za zaposlene čak 40% više planiranih prihoda nego za održavanje, smatram da bi se tu trebalo tražiti prostora za racionalnost u poslovanju, a sa druge strane, ta racionalnost u poslovanju bi sigurno doprinijela tome da cestarine budu niže. Netko je spominjao da su zbilja visoke cestarine. Ja smatram da jesu, pogotovo za hrvatske građane koji jednostavno nemaju novaca za izdvojiti 150 kuna do Splita cestarine. Moglo bi se naći prostora gdje bi se za hrvatske građane našla neka ušteda. I u smislu toga, možda i prelazak zašto su Slovenci prešli na vinjete. Prešli su zbog toga što to ide prije svega u korist njihovih građana. oni koji dolaze turistički, prolaze kroz Sloveniju, oni će platiti cijenu, a njihovi građani se za manji iznos mogu voziti tijekom godine. Znači, smatram da bi i Hrvatske autoceste ili Vlada kao vlasnik i onaj koji donosi odobrenja za cestarine, morali uvesti jedan takav oblik kako bi hrvatski građani mogli jeftinije putovati i koristiti te autoceste za koje svi mi, rekao je kolega Bauk, izdvajamo i prilikom registracije i prilikom plaćanja goriva. Znači, da na kraju krajeva se ispravi nepravda, da hrvatski građani tijekom cijele godine mogu uživati u onome što je Hrvatska u zadnjih 7, 8 godina napravila. Ali kada se svratimo do konkretno ovog zakona, kao što sam i na početku rekao, 120 otprilike motociklista, motorista svake godine na hrvatskim cestama umre, pogine. Ukoliko će jedan biti manje zahvaljujući ovom zakonom, smatram da se njega treba donijeti, a prije svega zato što je to i pravedno na kraju krajeva i manje troše se autoceste kada se koriste motocikli i manje su gužve. Na kraju krajeva, ako hoćete motocikli troše manje goriva pa subvencioniraju autoceste i kroz cijenu goriva. Znači, ima neka logika koja je analogna tome iz potrošnje motocikala tako da smatram da ovaj zakon jednostavno moramo usvojiti. A to da li je Vlada dala suglasnost ili nije, na kraju krajeva vidim u obrazloženju da se radi o 40 postotnoj, mi smo predložili 50 postotna koja je ipak nešto više i smatramo da je adekvatno onome što bi trebalo biti i usvojeno. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (SDP)** Kolega Maras, ja bih ovdje pozvao na razumijevanje prema stajalištu Vlade. Jer kada Vlada Republike Hrvatske odbacuje prijedlog o smanjenju cestarine, pa makar ona bila i više simboličke ravni, jer ne nosi znatna financijska sredstva treba uzeti u obzir jednu činjenicu, a činjenica je ta da su Hrvatske autoceste od jedne europske respektabilne firme u ovih pet, šest godina postala firma sa ozbiljnim problemima. Jer problem nije samo više zadužiti se za nastavak izgradnje daljnjih kilometara autoceste recimo prema Dubrovniku ili treba otvoreno reći da od one najavljene autoceste Vrbovec-Koprivnica neće biti ništa, jer novca jednostavno nema. Hrvatske autoceste su se danas suočile sa problemom isplate plaća što je gotovo nevjerojatno. Razlog tome je o čemu smo ne jednom ovdje govorili, a od strane Vlade se je samo odmahivalo rukom je ono neracionalno i nerazumljivo zapošljavanje po stranačkim, rođačkim i tko zna kojim kriterijima i to je danas HATZ i zbog toga jednostavno i ovakvi razumni prijedlozi o smanjenju cestarina odbacuju se. Hvala. Hvala lijepo gospodine Pančiću, primijetili ste to vrlo dobro. Ako govorimo o prihodima koji su temeljni autocesta, znači od cestarina milijardu i 300 milijuna kuna 420 milijuna kuna u planu odlazi za plaće. Pitam vas, koji to posao, naravno tu morate imati održavanje, tu morate imati materijal itd. Koji to posao može podnijeti takvo opterećenje što se tiče prihoda i rashoda za plaće, naravno ako nije samo isključivo usluga u igri. Ovdje se puno mora ulagati u održavanje jer je takva priroda posla. I normalno da kada tako veliko opterećenje napravite da je vrlo teško ispunjavati i ove obveze o kojima pričate, a to je da su problemi već po pitanju isplate tih plaća. 40% ovo što je Vlada dala odobrenje autocestama ne odnosi se za one autoceste koje su u koncesijama. Tko zna, možda sutra, danas sutra ćemo morati još koju cestu izdati u koncesiju. Znači, mi smatramo da se zbog toga mora zakonom definirati nešto, a ne uredbom Vlade. Pardon ne uredbom, nego odlukom Vlade. Zbog toga što sutra može biti i već imamo slučaj koncesije do Macelja autoceste koji je privatni vlasnik. Tko njima može narediti da da oni smanje cijenu za 50%. Nitko im ne može narediti. Ali ako u zakonu to definiramo onda se to podrazumijeva. Znači, nije dovoljno da je Vlada, naravno moguće i predosjećajući ovaj prijedlog SDP-a je uvidjela tu nelogičnost i dala suglasnost na odluku o autocestama. Ali privatni koncesionari to ne moraju raditi, zbog toga to mora biti u zakonu. i autoceste razmišljati i drugim načinom na koji bi mogle povećati svoje prihode, pa neće biti potrebno ovakvim prijedlozima davati sugestije gdje bi se oni mogli sami i povećati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Državni tajnik Dražen Breglec. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pokušat ću kratko redom, neću moći na sve ponukane, na sve iznesene primjedbe odgovoriti možda do kraja. Bilo je postavljeno pitanje, gospodin Lučin je to postavio zašto 40 ne 50 obrazloživši to brojem kotača 4 odnosno 2. Ali ja ću podsjetiti da to naravno obrazloženje prihvaćamo u stilu reakcije uvaženog saborskog zastupnika, ali svakako da i ako u tom duhu nastavimo možemo reći da

Ja mislim da je bitno da se dogodilo bitno sniženje i da je ovaj puta i predlagač SDP, a i Vlada, odnosno autoceste prethodno isto su bili na istom tragu i zapravo postigli isti rezultat i vjerujem da će motociklisti svih boja pozdraviti ovakvu jedno rješenje. jedno rješenje. Što se tiče primjedbe koje su iznijeli mnogi saborski zastupnici. Naime, moram ovdje iznijeti radi hrvatske javnosti koja ovo gleda, da je vrlo lako raspravljati parcijalno o potrebi smanjenja autocesta. Vrlo je lako parcijalno raspravljati o potrebi smanjenja davanja u dijelu koji se ubire preko cijene litre benzina, a troši za izgradnju autocesta. Vrlo je lako raspravljati o potrebi uzimanja manjih kredita, jer smo prezadužena zemlja. teško je ne to sve uzeti u obzir u trenutku kada morate zatvoriti proračun u ovom slučaju od Hrvatskih cesta ili autocesta, a posebno u trenutku kada krene lavina prijedloga za novim dionicama, nestrpljenje u rokovima, sve treba napraviti odmah, hitno, kvalitetno, a sve to treba napraviti uz manju cijenu koju neprestano se predlaže. Treba napraviti bez dodatka u cijeni benzina, treba je napraviti bez zaduživanja. Ja zbog hrvatske javnosti moram reći premda sam uvjeren da hrvatski građani ovakve rasprave prepoznaju kao neutemeljene, kao neargumentirane i da ih intinuitivno zapravo i prepoznaju da ne koristim teže riječi. Ali ovom raspravom želim potaknuti upravo na argumentiranu kritiku, na prijedloge koji su održivi, a ne na one koji su na jedan način kakav sam malo prije rekao zapravo ne vode računa o cjelini i sveukupnosti ove kompleksne problematike. Kada investitor, konkretno država nema u određenom trenutku bilo kapaciteta za zaduženjem, bilo namjere da vlastitim sredstvima iz bilo kog dijela proračuna gradi, a potreba je gradnje infrastrukture. Naravno od rješenja je koncesija. Kada se takva koncesija dodijeli ona naravno ima svoju cijenu. Ona je definirana i pravila su definirana ugovorom. U konkretnom slučaju cesta Zagreb – Macelj, znamo u kojem je razdoblju ugovor bio rađen, tko ga je potpisivao. Ugovor se treba poštivati, stvari su definirane. Naknadno predlažemo da bi se zakonom trebalo odrediti da se i o tom dijelu smanji cestarina. Ovo bi zaista prekrasno odjeknulo u ovom završnom, zaključnom trenutku pridruživanja Europskoj uniji kako jedna država koja pretendira poštivati vlastiti pravni poredak i europski pravni poredak zakonima derogira obveze predviđene, potpisane, definirane međunarodnim ugovorima. Zaista, jedan izuzetan prijedlog. Što se tiče primjedbe gospodina Kajina i gospodina Vincelja, pa je tu pala i jedna zgodna retorika oko sličnosti Zagoraca i Istrana, ja kao nezainteresirana osoba iz Međimurja mogu reći da ovdje postoji jedna vrlo zanimljiva sličnost. I jedan i drugi zaboravili su hrvatskoj javnosti u zanosu iznošenja kako su autocestarine skupe reći da postoje itekako veliki popusti na tim dijelovima za lokalno stanovništvo. Gospodin Vincelj, to sam rekao prije, a reagirao je zastupnik … /Govornik se ne razumije./ … rekao je, zaboravio je reći da postoji 50%-tni popust za lokalno stanovništvo. Gospodin Kajin također je zaboravio reći da za pulske i riječke registracije postoji popust od 50% kada se govori o plaćanju tunelu Učka. Zatim, isto tako za istu infrastrukturu u Istri za lokalno stanovništvo iz Lupoglava, Cerovlja, Pičana, gradova Buzeta i Labina uz pretplatu moguće je dobiti i 63% popusta na redovitu cijenu koju plaćaju i turisti i mi ostali koji nismo lokalno stanovništvo. Dakle, opet morao sam ovo iznijeti da bi oni koji su slušali i prethodne rasprave dobili jednu argumentiranu, jednu realnu stvarnu sliku, a ne da bi na temelju paušalnih iznesenih i djelomično tek točnih iznesenih tvrdnji mogli zaključiti da Vlada ne vodi brigu o lokalnim i ponekad opravdanim, u ovom slučaju opravdanim specifičnim situacijama. I na kraju, što se tiče da je Vlada reagirala i pod pritiskom, uvažene zastupnice gospođe Ingrid Antičević-Marinović, ako je Vlada reagirajući odlukom suglasnošću 27. studenog reagirala pod pritiskom, onda se isto tako može reći da je i SDP svojim prijedlogom koji je došao nakon prosvjeda reagirao pod pritiskom. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Državni tajniče, nije na vama da ocjenjujete raspravu saborskih zastupnika i rasprave u Hrvatskom saboru. To nije na vama i toga se nastojite ubuduće kloniti i nije na vama da komentirate izjave i iskaze i vrijednosne sudove svih zastupnika i na kraju ocjenjujete raspravu i dajete svoj pogled hrvatskoj javnosti kakav je trebao biti rezultat ove rasprave. Rezultat ovoga vašega istupa je cijela serija ispravaka netočnih navoda. Idemo redom, ali molim vas kolege, nemojte sada ispravljati mišljenja, ispravljati prijedloge i ocjene. Zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Ispraviti ću samo jedan netočan navod, jer obzirom na ovako nadahnuto izlaganje državnog tajnika gdje nam je svima podijelio lekciju, trebalo bi mi tri dana. Dakle, netočan je navod da bi ista reakcija bila da je Vlada iznijela bilo koji postotak pojeftinjenja cestarine. Mi naš prijedlog nismo isisali iz prsta, nego smo se držali jednostavno onoga što su nam došli građani birači nas moliti sa konkretnim prijedlozima i obrazloženjem zašto 50%. Taj prijedlog ste dobili isto i vi u Vladi i točno je da ste vi to u 11. mjesecu prošle prošle godine donijeli, a naš zakon je išao ranije u proceduru, prema tome tko je što dao i kada, mislim da nije važno. A nisam dobio odgovor zašto 40%. Kolega Lučin, malo prije smo rekli, vi sada nisam dobio odgovor, vi sada mi smo iznijeli prijedlog. Pa nemojte, držimo se ispravka netočnog navoda. Ne možete, ne možete, ne možete, nisam vam dao riječ, izvolite sjesti. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Ne možete kada očigledno vas na nešto upozoravam, a vi očigledno iznosite neke druge tvrdnje koje nisu ispravak netočnog navoda. Izvolite. gospodine potpredsjedniče, ukoliko izađem iz Poslovnika, molim vas da me odmah prekinete. Dakle, netočan je navod gospodina državnog tajnika da bi reakcija bila jednaka da su oni predložili bilo koji drugi drugi iznos. Točan je navod da ovdje SDP očito predlaže, ali Vlada nema ideja i ne predlaže kao što je to slučaj s ovim antirecesijskim zakonima. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Eto, to je primjer, školski primjer ispravka netočnog navoda, neovisno o tome da li je navod točan ili netočan. Sad sam upisao, izgleda da ispravak netočnog navoda zastupnik, nije Milan Bandić nego tko? Davor Bernardić. koji je, državni tajnik je rekao da građani prepoznaju neutemeljene rasprave. To je netočno. Ja bih rekao da građani prepoznaju utemeljene rasprave, ali ako je rasprava o spašavanju barem jednog ljudskog života prijedlogom ovog zakona neutemeljena, onda definitivno nismo na istom tragu i vjerojatno nikad nećemo biti.

koje ne vode računa o cjelini ove kompleksne problematike. Naime, s moje strane cjelina ove kompleksne problematike zasniva se na sljedećem, da je u ovih 5 godina cijena kilometra autoceste sa 4 milijuna eura skočila na 8 milijuna eura i zbog toga je Vlada zajedno sa Hrvatskim autocestama u velikim problemima. Hvala. I sljedeći ispravak, gospodin zastupnik Mario Habek. **Habek, Mario (SDP)** Pa ja ću ispraviti isti navod kao moj kolega Bernardić, dati ću drugo obrazloženje. Znači, hrvatski građani prepoznaju ovakve rasprave neutemeljene, to je izjavio državni tajnik. To nije točno. Reći ću zašto. U 2008 godini bilo je 50 tisuća registriranih motocikala. Ja smatram da je to lijepa brojka građana ove zemlje za koje smatram da su ovakve rasprave itekako bitne, a ne da nisu neutemeljene. Pa ja bih ispravio netočni navod državnog tajnika kad je govorio o koncesiji Zagreb-Macelj da bi ovim zakonom se derogirao međunarodni ugovor. Dakle, to nije točno zato što to nije klasični koncesijski ugovor jer u tom ugovoru Hrvatska država nadoknađuje svu izmaklu dobit koncesionaru, prema tome, ako bismo primijenili ovaj zakon i na tu dionicu, što je bilo logično da ista pravila vrijede na svim autocestama u Hrvatskoj, onda ne bismo derogirali međunarodni ugovor. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Željko Vincelj. Ispravljam 2 netočna navoda državnog tajnika. Prvi je da bi se zakonom derugirao međunarodni ugovor vezan uz autocestu Zagreb-Macelj, odnosno prevedeno laičkim rječnikom da ugovor sa koncesionarom određuje visinu cestarine. To nije točno. Točno je da u ugovoru sa koncesionarom stoji da ukoliko prihod od cestarina nije dovoljan, da razliku treba nadoknaditi Hrvatska država. Problem je što u ovom slučaju u Zagorju tu ne nadoknađuje Hrvatska država, nego se isključivo sav teret prevaljuje na leđa građana. Drugi netočan navod je da imamo veliki popust. Vlast govori da se radi od 56%-tnom popustu. Nije točno. Istina je da bi cijena cestarine na potezu od Zaboka do Krapine gdje se tvrdi da je taj popust da se upotrebljavaju prosječne cestarine kao u ostalim dijelovima Hrvatske, trebala biti 6 kuna, a ovdje je 5 kuna. nikako se ne može raditi o popustu od 56%. Pa iz svega proizlazi i ovo možda nije po Poslovniku uvod, da mi Zagorci možemo u Europsku uniju direktno, jer očito da mi nismo Hrvatska država i da se na nas ne primjenjuju i ne odnose neki zakoni i pravila. Gospodin državni tajnik dobro zna, ali razumijem njegove nastupe. Popusti vrijede od Zaboka do Krapine, Sv. Križa. Ali od Zaprešića do Zaboka, čvor Zabok u Mokricama, Oroslavlje nema popusta, a s obzirom da mi rjeđe imamo potrebu ići u Krapinu nego u Zagreb, onda mislim da smo ipak oštećeni.

Ja bih evo na samom početku pohvalio vas gospodine potpredsjedniče što ste doista zaštitili zastupnike i hrvatski Parlament. Meni je naime jasno zbog čega državni tajnik tako govori, iako je bilo riječi da će državni tajnici biti profesionalci, neće zastupati samo interes jedne političke opcije. Da ne ispravljam cjelokupne navode i cjelokupnu ovu tiradu koju je držani tajnik uputio hrvatskom Parlamentu, na što ste ga vi upozorili. Ja ga pozivam samo da dođe na državnu cestu D46 Đakovo-Vinkovci, pa će vidjeti kakva je to cesta, u kakvom je stanju, a nalazi se u središtu grada. Državna cesta, to vam je podloga kao kada je Hitler pravio svoje autoceste 30-tih godina, poslije '33. u Njemačkoj.

Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. gospodina državnog tajnika koji je rekao da ovo što smo čuli u Saboru je posve neutemeljeno, da hrvatski građani to prepoznaju. Jer mi kao ne razumijemo ovu kompleksnu problematiku. Ja bih rekao da je to netočno. Razumijemo mi potpuno ovu kompleksnu problematiku i da ovaj prijedlog nije došao preko prsta. Govorim iz podatka koji uspoređuje ovaj naš prijedlog za slovenskim. Kao što znate u Sloveniji kada su uvođene vinjete, vinjeta za za osobna vozila iznosi 35 eura, a za motocikle 17,5 eura, odnosno 50% manje. Znači prijedlog je usuglašen sa onim što je, onim što mi zovemo europska praksa. Tako da gospodin državni tajniče razumijemo mi vrlo dobro ovu kompleksnu problematiku, ali ono što vi ne razumijete je da biste vi trebali izaći u susret hrvatskim građanima, a ne reagirati reagirati na nečiji poticaj i donositi takve odluke i davati dopuštenje Hrvatskim autocestama da smanje za 40% cijenu za motocikle. ime predlagatelja, gospodin zastupnik Boris Šprem. Izvolite. Hvala Dakle ovaj prijedlog zakona koji je Klub zastupnika podnio u proceduru 20. studenog prošle godine, govori o jednoj stvari, ali nije baš tako jednostavna gospodine Breglec kada ste rekli da se radi o smanjenju cestarine za motocikliste. Ja ću vam sada pročitati normu koja je jako kratka. Vjerojatno neki od vas više nemaju kod sebe zakone. Ona glasi ovako: "Prilikom utvrđivanja." To je taj zakon, prijedlog zakona. "Prilikom utvrđivanja visine cestarine, vodit će se računa, cestarine, vodit će se računa, o poticanju korištenja prijevoznih sredstava s manjom potrošnjom goriva." To nitko nije spomenuo ovdje, "te prijevoznih sredstava koja dovode do manjeg trošenja prometnica (motocikli i manja i laka vozila, vozila sa manjom potrošnjom goriva i sl.)". Vidite cijelo vrijeme pričamo ovdje o tome kako mi inzistiramo da baš 50% bude manja cestarina za motocikliste. Da mi smo u obrazloženju molim vas, prijedloga zakona, rekli da smatramo da bi trebala biti 50% manja. I to smo obrazložili. Ali ovom normom koju ja nazivam radno instruktivna obvezna norma, obvezuje izvršnu vlast da vodi računa kada i kako može, pa i kada je riječ o međunarodnim ugovorima gospodine Breglec. Dakle, ta norama za koju ću sada autorstvo reći profesor Josipović i ja smo je složili, je apsolutno vodili računa o svim ovim elementima o kojima ste vi govorili, a koji su kao sporni. Nema spornih elemenata, nego je bilo pitanje volje hoće li Vlada 20. studenog kada je s potpisom predsjednika Sabora otišlo u proceduru ovaj zakonski prijedlog, uopće to razmotriti i prihvatiti ili neće. A što mislite što bi se dogodilo da je prihvatila? Ja ću vam reći. onda bi Vlada, da je bila malo mudrija, najprije bi rekla prihvaćamo i to tražimo po hitnom postupku, evo prvo i drugo čitanje. Idemo prihvatiti taj zakon. Na temelju tog zakona bi donijela onu odluku koju je donijela 27. 11. odmah sedam dana kako je ovaj zakonski tekst ušao u proceduru. A već su kolege prije rekle, ja ću samo jednom rečenicom reći. Dakle, Vlada se požurila samo radi toga da ne bude ni u primisli da bi prošao prijedlog u ovom slučaju kluba SDP-a, a ne Vladin. I sada ću reći jednu tvrdnju. Ovdje sam kao i vi drage kolegice i kolege godinu dana, neki su više, puno više, ali mogu reći da moje žaljenje, moje kako da kažem se formulira ovdje moje jedno stanje koje se sastoji u tome da sam bio ljut i ogorčen svo ovo vrijeme što ne prolaze niti prijedlozi gospodina Lesara, niti prijedlozi kluba HNS-a, niti prijedlozi kluba SDP-a, niti prijedlozi bilo kojeg osim ako je u pitanju Vlada Dakle, ta moja ljutnja i ogorčenje je prešlo u žaljenje. Ja najmanje volim kad me netko žali jer onda sam u problemu. Dakle, demokracije u smislu toga da se zakonski prijedlog koji ma kakav god bio, koristan i dobar, kao što vidimo zapravo je koristan jer je potakao na koncu akciju Vlade on ne može proći jer je to mišljenje Vlade, to je mišljenje vladajućih HDZ-a i ne smije proći nijedan prijedlog. Ja vas gospodo pozivam da razmislite o tom svom postupanju i da konačno shvatite da niste sami u ovoj državi i da prihvatite one prijedloge koji su dobri jer zakonska djelatnost, zakonodavna djelatnost je takva djelatnost koja se odnosi na sve građane a ne samo na one koji su glasali za vladajuću većinu. A što se tiče, reći ću konkretno. Baš kad ste vi gospodine Lucić rekli konkretno ću reći. Dakle, što se Dakle, što se tiče tog postupka kad je oporbeni prijedlog evo recimo Zakona o sprječavanju zlostavljanja na radu bio nedavno u sabornici onda je bila optužba da smo preuranjeni zakonski prijedlog podnijeli jer treba se to još razmotriti, treba još sve vidjeti itd. Gotovo cijela Europska unija i sve zemlje u njoj imaju taj zakon. Mi ćemo pričekati, preuranjeno je. A sada vi ste rekli baš gospodine Lucić da je ovaj zakasnio. Ma nije zakasnio. On je baš došao u pravo vrijeme i vi ste reagirali samo na ovaj način o kojem govorim. I to je vaš problem. I to je naš zajednički problem. Zato da skratim jer je puno rečeno u ovoj raspravi. Ostajemo kod svoga prijedloga jer smatramo da ćemo sa ovakvom normom, sa ovakvim zakonskim prijedlogom omogućiti da se doista vodi računa u okviru postojećih okolnosti. Svaka Vlada da vodi računa kako da izađe u susret ne samo onima na koje se odnosi što se tiče smanjenje ili reguliranja visine cestarine nego i na primjer smanji cestarina onima čija će vozila biti pogonjena na plin o čemu smo raspravljali ali i na električni pogon, da sada to ne obrazlažem. Hvala lijepo. Hvala zaključujem raspravu. Ovaj dio rasprave koji se odnosio da se svi oporbeni prijedlozi zakona odbijaju koji nije bio u vezi striktno sa temom je vrlo zanimljiv. Ja se sjećam kada su svi oporbeni prijedlozi od 2000. do 2003. godine oporbeni prijedlozi zakona bili usvajani. Pa mislim tamo u razdoblju od 2000. do 2003. godine se prisjećam kako su svi oporbeni prijedlozi bili usvajani zakonskih prijedloga, nije nijedan bio odbijan